**Friščić, Josip (HSS)** I prelazimo na petu točku dnevnoga reda - Konačni prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije kojim se mijenja sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji operativni program "Regionalna konkurentnost" za pomoć zajednice iz instrumenata pretpristupne pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Hrvatskoj, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 694. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Kod utvrđivanja dnevnog reda dogovorili smo se za hitnost postupka. Prema Poslovniku i amandmani se mogu davati do kraja rasprave. Raspravu o ovom zakonu proveli su Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća sa sjednica odbora primili smo na klupe. U ime predlagatelja državni tajnik Središnjeg državnog ureda za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova EU, uvaženi gospodin Hrvoje Dolenec. Izvolite, tajniče. **Dolenc, Hrvoje** Hvala još jednom gospodine potpredsjedniče Sabora, dame i gospodo. Kao i u maloprijašnjem slučaju, dakle opet imamo jedan Zakon o potvrđivanju sporazuma između Vlade RH i Europske komisije kojim se mijenja dosadašnji sporazum o financiranju između Vlade RH i Europske komisije, a ovom slučaju za višegodišnji operativni program "Regionalna konkurentnost" u sklopu komponente "Regionalni razvoj" treće komponente IPA-e. Dakle, 2008. godine Vlada Republike Hrvatske i Europska komisija sklopile sporazum, financijski sporazum za proračunsko razdoblje 2007.-2009. godina za ovaj višegodišnji operativni program i dakle u procesu potpisali izmjene tog financijskog sporazuma, modifikacije koje donose još 2 godine dodatne alokacije. U prvom slučaju smo imali alokaciju za 2007. do 2009. godinu, sada dodajemo još 2 godine alokacije i povećavamo sredstva za ulaganje u ovaj operativni program za dodatnih 35,3 milijuna eura iz programa IPA ili 211 milijuna kuna. 261 milijun kuna sredstava. Na to dodajemo na već osigurana sredstva u prvom financijskom sporazumu od 28,6 milijuna eura ili 211 milijuna kuna. Ono što je bitno, dakle ovaj program time postaje veličine za 5 godina od 2007. do 2011. u iznosu od 556,4 milijuna kuna ili 75,2 milijuna eura od čega se 63,9 milijuna eura ili 472 milijuna kuna osigurava iz besplatnih IPA sredstava, a 11,2 milijuna eura ili 83,4 milijuna kuna u državnom proračunu na stavkama tijela koje će provoditi ovaj operativni program. Prije svega Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa koja kao što sam rekao već provode ovaj operativni program. I ovaj sporazum je još jedan dodatni korak u ovoj dobroj suradnji koju ostvarujemo s Europskom komisijom u dijelu korištenja IPA sredstava, odnosno u RH. A cilj je ovog operativnog programa da dostignemo veću konkurentnost i uravnotežen regionalni razvoj i to kroz pružanje potpora malom i srednjem poduzetništvu, pružanju potpora razvoju znanosti i tehnologiju te poboljšanjem gospodarskih uvjeta u pojedinim hrvatskim regijama koje zaostaju u razvitku, a koje su određenim kriterijima definirani za ovaj operativni program. Također, istovremeno gradimo institucije koje će provoditi ovaj operativni program i provoditi budući operativni program za strukturne fondove istog naziva i ima nešto proširenih mjera s obzirom na šira sredstva koja ćemo imati u tom operativnom programu. Evo, toliko za uvod. Čekamo raspravu. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji sa sjednice odbora? Ne. Onda prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba HDZ-a kolegica Nevenka Marinović. Izvolite kolegice. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani državni tajniče sa suradnicama. Evo pred nama je prijedlog Zakona o potvrđivanju sporazuma između RH i Europske komisije kojim se mijenja sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji operativni program "Regionalna konkurentnost" za pomoć zajednice

Evo, podsjetit ću da je navedeni sporazum o financiranju znači između Vlade RH i Europske komisije za višegodišnji operativni program "Regionalna konkurentnost" pomoći u sklopu komponente "Regionalni razvoj" u Republici Hrvatskoj potpisan u Bruxellesu i Zagrebu u listopadu, a Hrvatski sabor ga je potvrdio krajem 2008. godine. Taj sporazum predstavlja osnovu za korištenje bespovratnih financijskih sredstava u sklopu operativnog programa "Regionalna konkurentnost" i to za proračunsko razdoblje 2007. do 2009. U siječnju 2010. RH predala je Europskoj komisiji prijedlog kojim se operativni program produžava na 2 dodatne godine, dakle 2010. i 2011., a u lipnju 2010. Europska komisija je odlukom br. 3774 odobrila takav prijedlog i u listopadu 2010. je dostavila prijedlog sporazuma. Evo, navest ću par razloga radi kojih trebamo mijenjati ovaj sporazum. Znači, mijenjamo ga stoga što je sporazum o financiranju za višegodišnji operativni program "Regionalna konkurentnost" 2007.-2009. potpisan kao što sam već rekla u studenom 2008., a stupio na snagu u prosincu 2008. godine, a u međuvremenu je na snagu stupio i Lisabonski sporazum 1. prosinca 2009. Nadalje, uredbom komisije br. 718/2007. o primjeni uredbe vijeća br. 1085 iz 2006. o uvođenju instrumenta kojim se uspostavlja instrument za pretpristupnu pomoć IPA, a koja je izmijenjena i dopunjena uredbom EU br. 80 iz 2010. godine te da je komisija u srpnju 2009. usvojila višegodišnji indikativni planski dokument za RH. I još jedan, ne manje važan, razlog da ovaj sporazum treba imati povratni učinak kako bi se sačuvao početni datum prihvatljivosti izdataka iz prethodnog sporazuma.

proračunsko razdoblje IPA-e, znači u sektoru regionalne konkurentnosti za razdoblje 2007. do 2011. Okvirni Sporazum predstavlja tehnički pravni administrativni okvir u kojem se provode mjere financirane iz operativnog programa regionalna konkurentnost, a ovaj Sporazum je dokument standardnog sadržaja i oblika na osnovu kojeg se primaju sredstva za projekte a sadrži odredbe temeljem kojih Republika Hrvatska prihvaća pomoć Europske unije, ali sadrži sva pravila i postupke te uvjete vezane uz isplatu sredstava, upravljanje tim sredstvima što uključuje načine načine i nadležnosti za provedbu te mnoge druge dodatke i obveze. Za provedbu ovog Zakona potrebno je osigurati sredstva iz proračuna Republike Hrvatske i to za razdoblje 2010. i 2014. i to osigurava upravo ovaj Sporazum a radi se o financijskom doprinosu u iznosu od 83,4 milijuna kuna ili 11,3 milijuna eura. Ta sredstva osiguravaju Ministarstva u svojim proračunima, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva. Europska komisija na osnovu ovog sporazuma osigurava iz IPA-e bespovratna sredstva u iznosu od 473 milijuna kuna ili 63,9 milijuna eura, dakle, ukupna vrijednost operativnog programa, regionalna konkurentnost 2007., 2011. je 556,4 milijuna sredstva, ona se naravno moraju koristiti sukladno prioritetima operativnog programa to je unapređenje razvojnog potencijala slabije razvijenih područja i to kroz jačanje poslovne infrastrukture, zatim za jačanje konkurentnosti Hrvatskog gospodarstva i to kroz mjere poboljšanja poslovne klime i transfer tehnologija ali i podrška uslugama za novonastale tvrtke utemeljene utemeljene na znanju i koristiti će se za upravljanje operativnim programom u cilju izgradnje kapaciteta. To su dakle područja za koja će se moći koristiti sredstva iz ovog Programa. držim ovdje značajnim istaknuti komplementarnost programa koji već duži niz godina provodi Vlada Republike Hrvatske zajedno s jedinicama lokalne i regionalne samouprave i to kroz značajna financijska sredstva za regionalni razvoj pa ću samo podsjetiti to je program APE kojega provodi Ministarstvo mora, prometa Hrvatske kroz ove programe pokriva ulaganja koja smanjuju razlike u regionalnom razvoju a nisu direktno vezana na gospodarski razvoj i kao takva ne ispunjavaju uvjete iz IPA-e komponente 3 znači ne bi mogla biti financirana iz ovog programa. Evo koristim ovu priliku najaviti projekte koji su u tijeku ali najaviti nove projekte. Dobra vijest je da je Europska komisija odobrila Republici Hrvatskoj i izmjene i dopune IPARD programa, uskoro je 4. natječaj za mjeru 101. ulaganja u poljoprivredna gospodarstva u cilju dostizanja standarda koji važi u i mjere 103. ulaganja u preradu i trženje poljoprivrednih i ribljih proizvoda. Napomenut ću da je vlada donijela sve pravilnike za provedbu tih mjera koji su objavljeni nedavno, natječaji koji su u tijeku ću spomenuti. Budući da programi Unije predstavljaju jedan integrirani niz aktivnosti koje Europska unija u cilju promicanja suradnje, između država članica u različitim područjima i namijenjeni su u pravilu zemljama članicama ipak neke od njih namijenjeni su Republici Hrvatskoj kao kandidatkinji. Pa ću reći upravo da su u tijeku tri nova natječaja iz programa Unije na koje kao prijavitelji i partneri mogu biti subjekti iz Republike Hrvatske. Prvi takav projekt je upravljanje vodnim otpadom s ciljem podrške razvoju energetskog pročišćavanja otpadnih voda u budućnosti, znači do 2020. godine to su inovativna rješenja. Rok prijave je 21. veljače 21. veljače 2011. mogu se prijavljivati mala i velika poduzeća ali i sveučilišta i instituti znači znanstvene organizacije. Drugo je potpora projektima književnog prevođenja koji traje možda danas, sutra i treći je program Intelligent energy Europe i to projekti promocije i ... koji pomažu ostvariti ključne ciljeve Europske unije u području energije i klimatskih promjena. Na taj program mogu aplicirati privatne javne pravne osobe, rok za prijavu je 12. svibnja 2011. 2011. iznosi po projektu su značajni i bespovratna sredstva su na raspolaganju do 75% vrijednosti projekta. MI u Klubu HDZ-a držimo da će navedena pomoć osigurana onim uz koji Vlada već duži niz godina ulaže povećati konkurentnost ali i uravnotežiti regionalni razvoj i to pružanjem potpore malom i srednjem poduzetništvu i poboljšanjem gospodarskih uvjeta u Hrvatskim regijama sa nižim BDP-om što je bio cilj operativnog programa Regionalna konkurentnost. I ne manje značajno da će se dodatno razviti sposobnost i kroz ovaj program Hrvatskih institucija da pripremaju i provode projekte koji će nakon pristupanja potporu, kojima će nakon pristupanja potporu pružati Europski fond za regionalni razvoj koji zaista ima dobar fiskalni kapacitet. Hvala kolegice. Klub HNS HSU-a i ponovno uvaženi kolega Zlatko KOračević. Izvolite kolega. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče, kolegice i kolege, gospođe i uvaženi državni tajniče. I ovaj Prijedlog zakona Klub Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika će podržati uz vrlo jednostavno obrazloženje, omogućuje nam isplatu EU sredstava i logika govori da to treba podržati. Cilj ovog Operativnog programa Regionalne konkurentnosti je postići veću konkurentnosti uravnoteženi regionalni razvoj, pružanjem potpore malom i srednjem poduzetništvu i poboljšanjem gospodarskih uvjeta u Hrvatskim regijama koje zaostaju u razvitku. U odnosu na izgradnju institucija svrha operativnog programa je razviti sposobnost Hrvatskih institucija je da pripremaju i provode projekte kojima će nakon pristupanja potporu pružiti Europski fond za regionalni razvoj. To je recimo dvije rečenice koje bi trebala sva Ministarstva, predstavnici ministarstava koji su direktno uključeni u regionalni razvoj odmah pročitati ujutro čim dođu na posao. I da su to čitali ujutro čim dođu na posao, onda bi sasvim sigurno iskorištenost ovih sredstava iz pretpristupnih fondova bila daleko snažnija, sasvim sigurno. S tim kada govorimo o ovoj komponenti onda je također relativno prema mjerilima, relativno dobro iskorištena, relativno. Kaskamo u odnosu na ugovorene iznose prema mjerilima koje smo dogovorili zajedno sa EU tu smo u jednom zaostatku, ali s obzirom da je objava obavijesti od natječaja u skladu s rokom još plana nabave gotovo 100%-tna gotovo uz malo zakašnjenje, za očekivati je da će se i taj dio razriješiti za razliku od Operativnog programa Promet, gdje će se sasvim sigurno desiti summa summarum da nećemo moći iskoristiti sva moguća sredstva kao i u Zaštiti okoliša, a kolegica je malo prije spomenula IPARD, u IPARD-u gotovo sigurno po pravilu 1+3 će nam ove godine propasti sigurno između između 17 milijuna nekakva matematika, možda 15, možda 14 ali više od 10 milijuna je gotovo sigurno, izgubit ćemo, nećemo dobiti. A sve kaj nismo dobili to smo izgubili. Prema tome, i kod ovog operativnog programa postoji opasnost jer u 2010. smo se uspjeli izvući, međutim postoji opasnost u 2011. godini s obzirom na pravilo 1+3 i tu je jedan značajan izazov da li ćemo sredstva iz shema bespovratne pomoći, a koji ugovori su vrlo značajni, imaju značajan utjecaj na apsorpciju cijele lokacije operativnog programa, postoji jedna realna opasnost da uđemo u zonu neiskorištenosti sredstava. Međutim, na početku smo godine, nadam se da će institucije koje su preuzele odgovornost u korištenju tih sredstava da će uspjeti tijekom 2011. godine odraditi sve one aktivnosti koje su nužne, a da nam sredstva koja smo dobili za 2007. godinu budu u cijelosti iskorištena. Govorim o ovom operativnom programu cijeneći sposobnosti koje smo čuli od kolega malo prije iz njihovih općina, gradova i županija. Ja govorim u ime svih općina i gradova u ovoj državi. A kada smo kod toga drage uvažene kolege iz Brodsko-posavske županije, Varaždinska županija je poznata je iskorištenih sredstava, ne toliko iz ovih programa i projekata, jer tu nije dobila mogućnost korištenja, ali iz onih projekata i programa posebno pogranične suradnje iz ostalih gdje se odabiru projekti u Bruxellesu tu smo vrlo uspješni jer tu smo imali mogućnosti. Nadalje, kada govorim o ovom operativnom programu, sama regionalna konkurentnost ima tri prioriteta, prioritetne osi, konkurentnost, regionalni razvoj i tehnička pomoć. Međutim, unatoč tome što se ovaj operativni program odnosi na regionalnu konkurentnost, činjenica je a o tome je i kolegica Marinović u prethodnoj točki u pojedinačnoj raspravi jako lijepo rekla i to je prava istina i zahvaljujem se kolegice, a to je da regije nemaju značajan utjecaj na određivanje prioriteta i ključnih područja djelovanja, da su nedovoljno uključene i da bi ih trebalo snažnije uključivati u utvrđivanje prioriteta. Naime, ovaj operativni program za vrijeme kada će biti financirani strukturni i kohezijski fondovi je izložen vrlo ozbiljnoj opasnosti od neuspjeha. Naime, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva u ovom operativnom programu ima jednu posebnu ulogu, a to je dužno je osigurati da u svim operativnim programima osigura dovoljnu pozornost i posveti dovoljnu pozornost raspodjeli sredstava iz strukturnih fondova i kohezijskih fondova prema regijama. Doprinos regije s gledišta regionalne politike je ključan i tu je važna uloga Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, jer mora osigurati sredstva za regionalne projekte da bismo mogli dobiti istinski Operativni program za Regionalni razvoj u programskom vremenu od 2014. do 2020. jer on nam je nužan. Operativni program isključivo za regionalni razvoj. Nažalost, ukupna dodana vrijednost kojom je Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva do danas ugradilo u operativne programe je gotovo ravna nuli i činjenica da svoj interes je ministarstvo iskazalo isključivo za ove jednostavne programe bespovratne pomoći u okviru Operativnog programa Regionalne konkurentnosti, a za sve ostale operativne programe nije uspostavilo nikakav uspješan sustav s kojim bi se osiguralo financiranje projekata iz pojedinih regija. Temeljem dosadašnje male iskorištenosti sredstava iz pretpristupnih fondova, a imajući u vidu mogućnosti u strukturnim i kohezijskim fondovima, važno je naglasiti, važno je potencirati i to želim posebno potencirati potrebu komunikacije i konzultacije sa regionalnim razinama. Formirana su partnerska vijeća, da li su se partijska vijeća na nivou statističkih regija sastali, koliko puta sastali i da li su definirali svoje razvojne prioritete? Naime, u smislu Lisabonske strategije pojam partnerstva se promatra kao moćno sredstvo odlučivanja i upravljanja. Međutim, činjenica da mi još nismo uspjeli uspostaviti stvarna partnerstva posebno ona u kojima bi sudjelovala regionalna i lokalna razina. Suprotno europskom načinu razmišljanja sa svim podacima vezanim uz pripremu programa i projekata tijela državne vlasti, postupa se kao s državnom tajnom i u odnosu na županije, gradove i općine. I jedna od posljedica je da će regije u konačnosti izvući vrlo malu korist iz financijskih mogućnosti koje nude strukturni fondovi jer im nije pružena odgovarajuća prilika da ... u svojim vlastitim zamislima i projektima. Nadalje, koje će mogućnosti moći korisnici kroz ... i zajmove? Govorimo o regionalnoj konkurentnosti. Da li je to poznato? Da li to naši poduzetnici znaju, da li imaju tu informaciju. Prema tome, mi u klubu Hrvatske narodne stranke naglašavamo potrebu jasnijeg i preciznijeg definiranja mogućnosti koje će poduzetnici moći koristiti kroz …/Govornik se ne nešto za što je zadužen u Ministarstvu gospodarstva s tim da je Ministarstvo gospodarstva dobilo zadatak da izvrši analizu potpora malom i srednjem poduzetništvu, dobilo taj zadatak, međutim nisam primijetio da ga je izvršilo. Mi u klubu Hrvatske narodne stranke i Hrvatske stranke umirovljenika nismo to primijetili. Možda vi jeste pa rado bi vidjeli tu informaciju. Nadalje, jedan od zaključaka na povjerenstvu koje prati pripremu projekata koje ćemo kandidirati za strukturne i kohezijske fondove bio je da ministarstva na Internet stranicama objave projekte koji se pripremaju za strukturne i kohezijske fondove. Da li se to u ministarstvu nadogradilo, da li su ministarstva objavila te projekte ili je to još uvijek državna tajna za pojedino ministarstvo. I na kraju i dalje ostaje problem u osiguranju financija za financiranje projektne dokumentacije za pripremu projekata za lokalnu i regionalnu razinu, i dalje postoji problem. I kolega Huška, to je isto jedan od zaključaka nacionalnog povjerenstva koje prati pripremu projekata za financiranje strukturnih i kohezijskih fondova. Ne moj, nego nacionalnog povjerenstva. tome, to je problem. Ja znam da pojedine političke opcije imaju zeleno svjetlo kad je u pitanju financiranje iz središnjeg proračuna, a isto tako postoji čitav niz općina i gradova koji imaju crveno svjetlo. Mislim da nemam potrebe posebno obrazlagati to, jasno je i vama. To je jasno i vama. Mi smo Strategijom regionalnog razvoja i Zakon o regionalnom razvoju uveli jednu kategoriju koja se zove indeks razvijenosti i taj je indeks razvijenosti trebao poslužiti nečemu. Osim konstatacije koji je indeks razvijenosti u pojedinoj županiji, za pojedinu općinu, za pojedini grad, jel se desilo nešto, jel se bilo što desilo, ništa. U Zakonu o regionalnom razvoju navedeno je nažalost ne kao obaveza nego kao mogućnost da Ministarstvo regionalnog razvoja i Ministarstvo financija razradi sustav fiskalnog poravnanja. Nije se desilo ništa. Jesmo riješili fiskalno poravnanje, nema ga. U trenutku kad su općinama i gradovima u pravilu pali prihodi, znamo zbog čega, spašavali smo državni proračun, pali su prihodi zbog nezaposlenosti i čitav niz razloga, ak je ikad važno upravo uvođenje fiskalnog poravnanja što u konačnosti na državnom budžetu se ništa ne dešava samo se radi preraspodjela osigurali smo općinama i gradovima mogućnost financiranje pripreme projekata za strukturne i kohezijske fondove, a posebno posebno projekte ruralnog razvoja gdje još uvijek kao država nismo donijeli strategiju što je poseban problem i što su posebne muke i posebna tragedija naša zajednička. I na kraju, klub Hrvatske narodne stranke podržat će ovaj prijedlog zakona u nadi, ponavljam u nadi, da će Vlada Republike Hrvatske i sva resorna ministarstva koja su konkretno vezana na podizanje regionalne konkurentnosti, koja su vezana na ujednačavanje regionalnih nejednakosti, da će sa pismom namjere krenuti na konkretne akcije, dati konkretnu podršku našim jedinicama lokalne i regionalne samouprave. Hvala. Hvala. Imamo prijavu za dva ispravka navoda. Najprije uvažena kolegica Nevenka Marinović. Izvolite. Hvala. Evo ispravljam netočan navod kolege Koračevića koji je rekao da sam ja rekla da jedinice lokalne i regionalne samouprave nemaju utjecaj. Nije kolega točno. Rekla sam, ja sam uputila poziv županijama, gradovima i općinama da budu aktivnije, da ne čekaju ničiji poziv nego da se na vrijeme uključe u sve ove aktivnosti. A slušajte, danas u ovo vrijeme informiranost o tome što se radi zaista mogu, svima su dostupne. da su kriteriji, da se aktiviraju jer korištenje sredstava danas iz europskih fondova, a sutra iz strukturnih i kohezijskog uvelike ovise o kapacitetima odnosno sposobnosti tijela regionalne i lokalne samouprave tako da je njima zaista u cilju da budu osposobljene. I predložila sam jednu stalnu operativnu uključenost županija, gradova i općina u procese i planiranja i odlučivanja. Nisam rekla da nisu uključeni nego evo postoji prostor za dodatnu njihovu aktivnost kojom će se poboljšati poboljšati sve ovo. kolega Koračević da Varaždinska županija nema uvjete za kandidiranje u ove programe što znači da ne može i ne smije kandidirat u ove programe. Ne slažem se kolega i to nije točno. Pogledajte uvjete, zasigurno da će i gradovi i općine pa i sama Županija varaždinska naći prostora i mogućnosti da kandidira u ove programe. A generalno gledajući i ocjenjujući i vaša promišljanja, a i moja dosadašnja saznanja, postoje oni gradovi, općine, jedinice lokalne samouprave koji znaju, koji hoće i koji su sposobni kandidirat, napisat programe, a postoje oni koji su nezainteresirani, koji nisu sve ovo vrijeme učili, koji ne znaju napisat programe i danas plaču zato što ne mogu dobiti novce iz pretpristupnih, a sutra iz strukturnih fondova Europske unije. Samo je u tome razlika. Nije zabranjeno nikome, postoji mogućnost za sve, a možda mi na ratom stradalim područjima smo u jednoj drugačijoj situaciji nego eto vi koji na svu sreću niste bili na takav način uništeni, devastirani, pogođeni ratom jer mi pišemo programe od '95. godine, od vojno-redarstvene akcije Bljeska, od Europske komisije i US Aida, različitih veleposlanstava. Naučili smo se pisat programe i zato sad uspješno dobivamo sredstva iz pretpristupnih fondova. Zahvaljujem. Hvala. U ime predlagača državni tajnik traži riječ. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Ja se moram osvrnuti na jednu izjavu uvaženog gospodina Koračevića. Dakle, Hrvatska još nije izgubila nikakva sredstva i neće izgubiti jer bi to značilo da smo se mi danas 2.2. predali i da ne radimo apsolutno ništa. To je nepravedno prema ljudima koji rade na pripremi projekata, na provedbi projekata i nema nikakve za sad nikakvog osim uobičajenog rizika da natječaj ne bude proveden na vrijeme. A kao u svakoj komponenti mi za sad nemamo takvo saznanje da ćemo izgubiti taj novac. Mislim da je to prejudiciranje izjave stvarno nepotrebno i nepravedno prema svima nama koji radimo u ovom sustavu. I još jednu izjavu, mislim ne znam da li sam dobro razumio, možda nisam dobro razumio i nadam se da nisam dobro razumio. Ali mislim da nema politički određivanja projekata. Projekti koji su spremni i pripremljeni dobivaju svoju priliku i dobivat će svoju priliku. I to je isto tako nepravedna izjava prema ljudima koji rade u sustavu jer oni ne rade na takav način. Pa vas molim da ne dajemo takve izjave naročito ne u ovom smislu.

uvaženom državnom tajniku da kad sam spominjao ni u kom slučaju nisam imao namjeru i moja kritika nije bila usmjerena prema ljudima koji vode ovaj sustav, jer ga vode fenomenalno dobro za razliku od svih ostalih tijela državne uprave koji svoj posao ne rade. A da realno postoji opasnost u IPARD-u to je poznato svima i to nam je jasno svima. Pa zašto ne bi bio i takav ispravak? Hvala kolega Koračević. Mislim da je i gospodin Dolenec zadovoljan sa ovim ispravkom. Mi prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi se prijavio uvaženi kolega Željko Turk. Izvolite. **Turk, Hvala gospodine predsjedavajući, uvaženi kolega državni tajniče sa suradnicima. Evo pred nama je i jedan prijedlog zakona kojim potvrđujemo sporazum, a koji je nadopuna, odnosno izmjena okvirnog sporazuma koji je Republika Hrvatska, odnosno njezina Vlada potpisala sa Komisijom Europske zajednice 27. kolovoza 2007. a koja je govorila o pravilima za suradnju, a u svezi financijske pomoći Europske zajednice Republici Hrvatskoj u okviru instrumenta predpristupne pomoći IPA. Taj izvorni sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije u sklopu komponente regionalni razvoj je svakako potpisan u Bruxellesu 2008. godine, a u siječnju 2010. naša je Republika predala Europskoj komisiji prijedlog kojim se taj višegodišnji operativni program produžava na dvije dodatne proračunske godine za 2011. i 2012. što je u lipnju 2010. godine i u okviru odluke Europske komisije takav prijedlog i odobrila. Taj sporazum zamjenjuje Sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske komisije za višegodišnji operativni program regionalna konkurentnost za pomoć Zajednice iz instrumenta te predpristupne pomoći a u sklopu komponente regionalni razvoj u Hrvatskoj i predstavlja tu osnovu za korištenje bespovratnih financijskih sredstava u sklopu tog okvirnog programa regionalna konkurentnost. Svakako da dok se tehnički, pravno i administrativni okvir u kojem će se taj provoditi mjere financiranja iz tog okvirnog programa regionalna konkurentnost određena Okvirnim sporazumom. Sporazum određuje daljnje uvjete potrebne za isporuku pomoći Europske komisije. Već je rečeno da je cilj ovo operativnog programa postići veću konkurentnost i uravnotežiti regionalni razvoj pružanjem potpore kako malom i srednjem poduzetništvu i poboljšanje gospodarskih uvjeta u hrvatskim regijama koje zaostaju u razvitku. I svakako da je usuđujem se reći dobar dio današnje rasprave i bio kvalitetan i nije bio uglavnom politikanski. I dobar dio ljudi koji je danas raspravljao o toj temi ima određenih ili više ili manje kvalitetnih iskustava u provođenju ove teme u okviru prostora, općina i gradova regionalne ili lokalne samouprave u kojem su živjeli radu i djelovanju. I kada ove suhoparne riječi iz teksta samog zakona prevedemo u život onda svako takvo provođenje ovisi zapravo o dvije komponente. Jedno je kako nadležne institucije ministarstvo, Vlada, ustanove mogući projekat spuste na nižu razinu i sa druge strane koliko zainteresirane ustanove, poduzeće, tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave su spremne takav program i projekat shvatiti ga prije svega, onda prihvatiti i ono što je možda najvažnije da li postoje u okviru kadrova koje vode općine, gradove ljudi koji taj projekat mogu kvalitetno i aplicirati, a prije toga da li zapravo postoje u općinama i gradovima određeni preduvjeti razvoja, da li postoje pretpostavke kroz plansku, prostornu i inu dokumentaciju da pojedine programe možemo uopće i aplicirati. Jer od jedne dobre ideje i promišljanja da bismo mi nešto htjeli aplicirati, pa do situacije kad zaista i možemo nešto aplicirati od razlike između same želje do mogućnosti postoji dugi put. I vrlo često jedinice, općine i gradovi nemaju niti kvalitetnih ljudi i kadrova koji se tim projektom mogu baviti ili tim programom mogu baviti. Ali sa druge strane kao što je i kolega Fučkor rekao ili gospođa Marinović dobar dio prostornih jedinica je na vrijeme i kvalitetno uočio mogućnosti, te je neovisno o stranačkoj pripadnosti sa ili lijeve ili desne strane ove sabornice prionuo poslu, te svojim radom i upornošću učio jer oni koji su prvi došli njima je trebalo puno učiti da bi ih uopće shvatili, onda što je normalno i logično bili i uporni, pa usuđujem se reći i dosadni višim instancama kako bi uspjeli do legalizacije doći. Samo zapravo sinergijom između nadležnih tijela ministarstva i uprava i rada na terenu se mogu postići rezultati što je i na kraju i gospodin Koračević rekao kada je riječ o tijelu koje danas ovdje predstavlja prijedlog ove izmjene sporazuma. Vrlo često postoje i veliki gradovi, dakle i velike županije koje nisu na adekvatan način odgovorili ovim mjerama i zadacima. Ali kada je riječ o ovoj temi ona se ne odnosi samo i na danas aktivne aktivne pretpristupne fondove ili već na aplikacije za strukturne kohezijske fondove koji će doći, njezina primjena momentom ulaska Hrvatske u Europsku uniju, nego moramo, hoćemo i jasno i sami sebi priznati i razne druge oblike kvalitetnih programa u okviru sredstava na nivou Vlada i ministarstva. Dakle, fondovi vezani uz obnovljiv izvor energije u Hrvatskoj uz energetsku učinkovitost, uz zaštitu okoliša gdje postoje velika sredstva koja se mogu na kvalitetan način bolje, kvalitetnije ili slabije kvalitetnije iskoristiti, od obnovljivih izvora energije, solarne energije, javne rasvjete, što sve ovisi velikim dijelom od ljudi na terenu koji na svojim prostorima općinama i gradovima vode, prije svega određuju politiku, a onda i kroz dakle određene programe i mjere tu svoju politiku više ili manje uspješno provode u život. Moje već evo više od desetogodišnje iskustvo suvođenja ili vođenja grada i u sukusu sa suradnjom sa velikim dijelom općina koji su oko Zaprešića, u Zagrebačkoj županiji, svjedoci smo jednog pozamašnih broja aktivnosti i želje ljudi da uče i da kroz to učenje stvaraju dakle mogućnost kroz nova sredstva koja se onda kvalitetno mogu iskoristiti za razvoj prostora, dakle gradova i općina u kojima se živi, a posebno se to svakako odnosi, a u okviru teme o kojoj danas govorimo, dakle prostori kojima je potrebna prije svega u okviru određenih regija bolja i kvalitetnija razumije se./… kako bi dobili do, i došli do određene ravnomjernosti u razvoju svih dijela lijepe naše. Svakako da i ovo produženje roka od ove dvije godine znači da se u okviru tog operativnog programa može iskoristiti preko 75 milijuna eura, što je u svakom slučaju i najvećim dijelom bespovratna sredstva, dok dakle ostali dio u odnosu, 12 milijuna eura će dati dakle …/Ne razumije se./… ministarstva i tijela državne uprave, te dakle taj iznos od tih 75 milijuna eura je svakako iznos koji će kroz svoju operacionalizaciju i doprinijeti uravnoteženom razvoju svih dijelova lijepe naše, te shodno tome ću prijedlog ovog Zakona o potvrđivanju sporazuma i podržati. Hvala lijepo. Imamo dvije prijave za repliku. Najprije je uvaženi kolega zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite kolega. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Turk, lijepo ste rekli da treba učiti, treba uvijek učiti, i lijepo je čuti od vas, koliko ulažete truda da biste unaprijedili kvalitetu življenja u vašoj sredini. Naravno da postoje uvijek mogućnosti da se to unaprijedi, da je moguće i kandidirati. Imamo jedan fini izraz kod nas, evo kolega je prije govorio, uvijek je lijepo kritizirati, reći nas nitko ne voli i nitko neće. Naravno da treba i učiti i treba aplicirati kvalitetne projekte da bi se moglo dakle i sudjelovati, mi imamo jedan fini izraz koji kaže treba kupiti srećku da bi dobio na lutriji. Ovo nije lutrija naravno, nego ovdje se apliciraju kvalitetni programi. Zato vam čestitam na tim nastojanjima da unaprijedite kvalitetu življenja u vašoj sredini. Hvala lijepo.

dođemo dosta znanja da puno, jako puno toga ne znajemo. Ova vaša replika me možda malo asocirala na još nešto. Kakav bi danas ja gradonačelnik grada bio ili saborski zastupnik koji zastupam jednu regiju, dakle kraj u kome je jedan grad i 7 općina u kojima je po konceptu vladajućih ima i lijevih i desnih, kada bi u onom znanju kojeg ja imam ili kojeg sam učio, ili u onim saznanjima koje mogu prenijeti na druge dijelio upravo te općine na lijeve i desne, jer znamo u politici je ono jedno što je realno, da ono što je danas jedno sutra je moguće drugo, ostaju ljudi koji ovdje žive, i ostaju prostori na kojima se nešto radi, te temeljem toga se stvara upravo osnova za …/Ne razumije se./… svih tih naših prostora.

Mi koji radimo u lokalnoj samoupravi čini mi se da imamo iskustva u tome na način da one regionalne samouprave, a samim time jedinice lokalne samouprave koje su prve ušle u izrade regionalnih operativnih programa, da to kudikamo kvalitetnije i jednostavnije rješavaju i da imaju više uspjeha u aplikacijama u odnosu znači na one koji su se puno kasnije uključili u cijelu ovu priču. A definitivno se slažem sa kolegom Huškom prije, koji je kazao da stranački predznak apsolutno nije bitan u cijeloj ovoj priči. ja kao gradonačelnik jedne male sredine, do sada zajedno sa svojim suradnicima smo povukli preko 30 milijuna kuna do današnjega dana, a nadam se da to neće biti konačan iznos, žarko me interesira koliko je to recimo grad Rijeka povukao kao sredina koja puno toga zna, koja je najbolja u Hrvatskoj očigledno po nekima, koliko su novaca dobili iz pretpristupnih fondova do danas. **Friščić, Josip (HSS)**

reći, vjerojatno to kolege bolje znaju. Ali u svakom slučaju znamo da je Rijeka dobila dobre milijarde u okviru ravnomjernog razvoja Hrvatske, dvije, tri, četiri, u redu, nećemo u detaljima, ne treba ovog momenta, ali ovdje želim povući jednu drugu komponentu, usporedbu. Koliko je bitna zapravo komunikacija i kohezija lokalne i regionalne uprave, jer vrlo često u tom dijelu komunikacija zna puknuti, pa svaka dobra želja, neovisno o tome da li je ona lokalnog ili regionalnog karaktera, a ako mora biti objedinjena dolazi u pitanje kada se i kandidira i kada se dakle ide korak dalje prema onima koji bi to trebali …/Ne razumije se./… Uz još jednu konstataciju, da je uvijek na izvor informacija su oni ljudi koji su bliže bazi i koji žive sa ljudima na terenu, jer htjeli mi to priznati ili ne, kada govorimo i o našim županijama, dakle one su izvedene iz prostora općina i gradova, i moraju od nekoga dobiti podatke kojim bi onda kao takve mogle razumije se./… povezivanja i regionalnih programa, jer tada zaista imamo veću snagu, kada zajedno gradimo …/Ne razumije se./… projekte idemo prema dalje. Moje iskustvo govori da poneki put, tu zaista nije bitno političko opredjeljenje, bitno je razumijevanje …/Ne razumije se./…, i određena vizija koju poneki put je čak i onih koji sami kreću u te programe nisu, neću reći svjesni, ali i sam je možda upitno da li će se to moći ostvariti, jer ako postoji kvalitetna baza, ako postoji materijalna osnova, ako postoje projekti, proračuni, …/Ne razumije se./… planovi, ako postoji dakle dio sredstava često i u manjim sredstvima općinama i gradovima ta sredstva postoje, onda je mogućnost za uspjeh veća. **Friščić, Josip (HSS)** Hvala. Nastavljamo s raspravom. Kolega Ante Kulušić. Izvolite kolega. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče sa suradnicama, kolegice i kolege. Navedeni sporazum o financiranju između Vlade Republike Hrvatske i Europske Komisije za višegodišnji operativni program regionalna konkurentnost uz pomoć zajednice i iz IPA-e u sklopu komponente regionalni razvoj u Republici Hrvatskoj, potpisan je u Bruxellesu, kao što je već kazano 2008. godine. Okvirni sporazum predstavlja tehnički formalno pravni okvir u kojem se provode mjere financirane iz operativnog programa "Regionalna konkurentnost", a ovaj sporazum je dokument standardnog sadržaja i oblika na osnovu kojeg se primaju sredstva za projekte. Sam sporazum sadrži odredbe temeljem kojih RH prihvaća pomoć Europske unije, a i sva pravila i postupke te uvjete vezane uz isplatu sredstava, isplatu sredstava, upravljanje tim sredstvima što uključuje načine i nadležnost za provedbu te mnoge druge dodatke i obaveze. Za provedbu ovog zakona potrebno je osigurati sredstva iz proračuna u razdoblju od 2010. do 2014. godine pri čemu će naš financijski doprinos biti oko 11,5 milijuna eura, a osigurat će se u stavkama proračuna 3 ministarstva. Dakle, ukupna vrijednost operativnog programa "Regionalna konkurentnost" u razdoblju od 2007. do 2011. godine iznosi oko 75 milijuna eura. Mislim da ovdje ne treba puno ponavljati puno stvari koje su kazane. Ja ću na kraju kazati samo nekoliko rečenica o Šibensko-kninskoj županiji gdje su grad grad Drniš, gdje nije na vlasti HDZ, i grad Knin, gdje jest na vlasti HDZ, iz IPA-e povukli negdje oko 23 milijuna eura za odvodnju. Prema tome, svi oni koji su bili kvalitetni, sposobni i pripremili projekte ti su povukli novce, a oni koji nisu ne trebaju se pozivati da netko gura ove ili one. Podržat ću ovaj prijedlog zakona. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Završni osvrt, državni tajnik Hrvoje Dolenec. Izvolite.

jer je od važnosti da ovaj zakon prođe, odnosno da iskoristimo sredstva i damo podršku provedbi ovog operativnog programa. jednu informaciju koju bih volio podijeliti i odgovoriti gospodinu Koračeviću na ispunjavanju odluka o zapošljavanju. Dakle, mislio sam da će biti ovdje podignuto pitanje – da, postoji odluka o zapošljavanju Vlade koja se ispunjava. Većina ljudi je zaposlena, ostali natječaji su u tijeku i nisu završeni naravno prošle godine, ali imamo i novu odluku koja se sprema za 2011. godinu koja će biti još jača jer uključuje i pripremu za strukture i strukturne fondove. Dakle, u punom iznosu zapošljavanje za zadovoljavanje potrebnih uvjeta da bi dobili dozvole za rad ovih struktura. To je jedna informacija. I drugo, ovaj operativni program je preteče jedne buduće priče, a to je da imamo regionalni operativni program jednog dana, dakle u novoj financijskoj perspektivi. Sada slijedimo ovakav operativni program i ovdje čak i u ovoj novoj godini i novom operativnom programu za strukturne fondove radimo jedno malo proširenje mogućnosti za javljanje regija, odnosno županija, odnosno pojedinih korisnika iz pojedinih županija za određene poslove. Prije svega mislim na prioritet koji se tiče poslovne infrastrukture, da je proširimo na područje i poslovne i turističke infrastrukture i da proširimo taj opseg na sve županije koje će sukladno indeksu razvijenosti koji ste spomenuli imati priliku više ili manje koristiti i državnu pomoć u sufinanciranju. Pa mislim da je to, evo ga, postoji još jedan korak više i korak naprijed u definiranju ovog operativnog programa. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala.